ono što je za nas važno je da se o ovoj temi, dakle vraćanja vojnog roka i kako se on uklapa u naš dosadašnji aktuelni profesionalni sistem, povede temeljna i ozbiljna rasprava.Meni je drago, pošto znam da vi ozbiljno pratite sve teme i naravno Narodna skupština jeste mesto da se i deo te rasprave vodi, pored naravno stručnih krugova kojima ćemo i naravno u kasnijoj fazi prepustiti našem Generalštabu, našim ljudima koji se u to razumeju, modalitete, načine, sve ono što se vezuje za stručni, profesionalni deo izvođenja. Ali, mi ovde govorimo o ideji da se, ono što je odlukom iz 2011. godine zamrznuto, da tako kažemo, da se odmrzne, da se ponovo reaktivira redovno služenje vojnog roka.Ovo roka.Ovo je tema o kojoj dugo i vodimo raspravu da ne bismo bili neozbiljni ljudi, da odluke donosimo preko noći ili da kažu ljudi da nismo razmotrili sve aspekte. Ovo je aspekt koji iz mnogo uglova mora da se sagleda, pre svega potreba naše vojske, potreba odbrane zemlje. Iz finansijskog aspekta zato što on ima i svoju cenu i pored naravno onog novca koji bi se trošio za služenje tih mladih ljudi, to bi bile četiri generacija sa oko 2.500 po generaciji vojnika, dakle oko desetak hiljada godišnje, pored tog novca koji bi bio potreban za njihove uniforme, opremu, hranu smeštaj, grejanje, vodu, prevoz, gorivo, vozila, sve ono što je potrebno za služenje vojnog roka, mi smo razmišljali naravno i koliko bi to bilo novca.Danas smo razgovarali sa predsednikom o tome, pošto je on imao neke korisne predloge, ako bismo tim ljudima dali određeni deo novca kao platu, koliko bi to bilo i to je jedan od aspekata. aspekata. Iako odluka nije doneta, ja ću vam reći zašto sam ja za to, zašto zaista iskreno podržavam vraćanje redovnog vojnog roka koji ne znači ukidanje profesionalnog sistema. Čuo sam i te neke priče.Da bi ljudima bio vrlo jasan, dakle, to ne znači da ćemo imati manje profesionalnih vojnika ili da odustajemo od profesionalnog sistema. To jeste razlog zbog čega se tako opširno i ozbiljno razmatra ova tema. Dakle, profesionalni sistem ostaje, ali mi imamo danas situaciju da nam je važno da pojačavamo snagu naše vojske, da mlade vojnike učimo vojničkim veštinama koje nisu važne samo za ono što njima treba u vojsci već i kasnije u životu, što oni mogu da postignu kroz razne vidove u vojsci. Veoma nam je važno zbog patriotskog duha naše zemlje, hoćemo da učimo naše mlade ljude i kako izgleda ponos i dika naše zemlje, što jeste naša vojska, da nauče nešto o istoriji naše vojske, o našoj patriotskoj tradiciji, da slušaju himnu svoje zemlje svakoga dana, da se vrati određena vrsta discipline i da nauče nešto što je vrlo važno i za budućnost, a to je naravno i kako se koristi oružje, kako se koriste složeni borbeni sistemi.Ono što je deo profesionalnog kadra, taj profesionalni kadar će raditi na najsloženijim sistemima, ali kao što je to nekada bilo u vosci, svaki regrut može da nauči da vozi vozilo, oklopno vozilo, može da nauči da vozi tenk, može da nauči da bude deo artiljerijskog sistema, može da bude vrlo koristan deo sistema veze, bilo šta što je važno za borbenu gotovost naše vojske. Ono što je isto važno, što isto smatram da smo možda izgubili u klasama koje smo izgubili možda ne služeći vojsku, to je aktivna rezerva. Vi znate da je aktivna rezerva do 65 godine starosti, ali ne daj bože da moramo da zovemo sutra u rezerviste nekog od 65 godina.Dakle, mi treba da imamo da se svaka nova generacija uvodi u rezervu, a kako da se uvede u rezervu ako ti ljudi nisu služili vojsku? Ti ljudi ne znaju ni kako izgleda puška. Bilo je dosta pitanja oko toga. Dakle, da li ima neko pravo na prigovor savesti? To je ustavna kategorija, ljudi imaju pravo na to, ali to ne znači da oni ne mogu da obavljaju druge dužnosti u vojsci. Ali, ja iz onog iskustva koje sam video i ranije, realno, to je mali procenat ljudi koji bi se pozvao na prigovor o savesti. Najveći deo ljudi bi služio vojsku sa oružjem u ruci. Dakle, upravljajući sa složenim sistemima, manje složenim sistemima, učeći patriotske vrednosti jačamo našu vojsku, jačamo bezbednost Srbije, jer jaka vojska je jaka Srbija. To je uvek bilo tako.Uveren sam da je mnogo bolje da se borimo da naša deca, čitao sam u novinama, video sam užasne stvari, ne znam da li je to bio razlog, ali samoubistvo ovog deteta koje je gledalo neki izazov na „Tik-Toku“, ili tako nešto. Voleo bih da naša deca i naši mladi ljudi manje vremena provode na takvim aktivnostima, a da provedu vreme učeći o čvrstini svoje zemlje, o čvrstini njenog duha, o čvrstini njene vojske i naravno da mnogo toga nauče, jer vojska je ogroman sistem u kome imate i vojno zdravstvo, koje isto mogu da prođu mladi ljudi koji su zainteresovani za to. Imate različite vrste jedinica u kojima mogu biti i regruti iz redovnog sastava, mogu doći regruti i u 63. padobransku, 72. specijalnu jedinicu posle osnovne obuke, mogu biti u raznim drugim sistemima, mogu se kasnije opredeljivati na osnovu toga i za aktivnu profesionalnu karijeru.Dakle, zato podržavam ideju vraćanja redovnog služenja vojnog roka, mislim da je to važno za našu zemlju, da je važno za našu vojsku, koja je uvek bila stub i oslonac Srbije i to naravno kada se dobro osmisli, kada plan, a već se radi javna rasprava, osmišljavaju se modeli, sagledavaju mogućnost, šta je to što možemo i da promenimo, svaka dobra ideja je dobrodošla. Ako se Srbija bude opredelila za ovu odluku, ako budemo takvu odluku doneli, mislim da će onda to biti dobro uložen novac koji će značiti da je naša zemlja jača, mladi ljudi će dobiti, čini mi se, jednu značajnu, nije tu vojska ni da uči, ni da obrazuje, ni da vaspitava, da neko ne kaže da hoću to da kažem, ali da uradi jednu vrlo važnu ulogu u njihovim životima, a i da ih nauči nešto o vojničkom pozivu, što je kroz našu istoriju pokazivalo se da je što je jača voska bila, manje su šanse bile da nas neko napadne, jer to je ključna uloga naše vojske.Vojska Srbije je tu da bude faktor odvraćanja, da niko ne pomisli da napadne Srbiju. da Srbija ima sposobnu, modernu, dobro organizovanu i obučenu vojsku, tada su šanse da to uradi i veoma male. Zbog toga mislim da uz podršku i Narodne i Narodne skupštine u toj raspravi možemo doći do najkvalitetnijeg rešenja. Rekao sam, ja podržavam tu ideju, ali naravno ta odluka nije doneta, videćemo u budućnosti sve faktore, mada iskreno mislim da bi to bio korak napred za bezbednost naše zemlje. Hvala.

da ste vi odgovorili meni kao da sam ja to pitao. Da znate, ja sam mnogo dobro informisan i ova država je mnogo učinila, ne samo kada je u pitanju vakcina, već i zaštita i preventiva građana, tako da vas molim da se ispravite posle.Kada je u pitanju poljoprivreda, gospodine ministre, šta je problem? Problem je što nije opala cena u marketima za mesne proizvode i u kasapnicama. Tu je žrtva poljoprivredni proizvođač i mi smo to dozvolili. CEFTA je trgovinski sporazum i mi ne možemo da zaustavimo uvoz, ali možemo da kažemo prerađivaču mesa i mesnih proizvoda – ne možeš da uvoziš zamrzlo meso staro godinu dana i da prerađuješ u kobasicu, salamu i da prodaješ građanima Srbije, da tako štitimo naše tržište.Pitanje za premijerku i za Krizni štab. Dajte da dozvolimo da povećamo broj ljudi na jednom mestu za svadbena venčanja. Ljudi čekaju, evo, ja najmanje poznajem 20 porodica, čekaju da se skinu mere, da to bude 150 ljudi, to je jedan ovako skup ni veliki ni mali, a još ako se vakcinišu da se dozvoli svadbeno venčanje. Kako mi da se borimo protiv bele kuge? Ona spava kod tate, on spava kod tate, kaže – hoćemo, ali čekamo mere. U međuvremenu se posvađaju zbog mera i nema ništa od brakova. Bar to možemo da uradimo.Pitanje za ministra prosvete – dualno obrazovanje je, ministre, najvažnije. Kakvo, bre, dualno obrazovanje od kuće? Kako će onaj od kuće da proizvodi nameštaj i da proizvodi ne znam nešto što se zovu delovi za proizvodnju automobila? Ako ta fabrika radi i idu radnici na posao, da deca u danu kada treba da idu na praksu – idu na praksu, jer bez dualnog obrazovanja i bez prakse ništa ne možemo da uradimo. Danas je mnogo teško kada mladi ljudi završe fakultet, a nisu ništa radili u životu, ta obuka dugo traje da nauče ono što se zove u njihovoj diplomi i da budu stručni.

treba da krenu svi građani Srbije i da postave to pitanje. Još jednom ponavljam, dragi građani, sve što čujete i što vam kažu u vezi vakcine, u vezi korone, pitajte samo na osnovu kojih činjenica se to iznosi i rešićemo, mnogo ćemo problema rešiti, to važi za sve.Što se tiče ovog drugog vašeg predloga, ja ću vam reći, reći će vam sigurno i predsednica Vlade, ja to ne mogu da razumem. Mi se ne nalazimo u fazi da možemo da pustimo da se odvijaju svadbena veselja i slično, a posebno ne razumem da to što vi kažete da je ona kod mame, da je on kod tate iz razloga što se nisu venčali. Ja još nisam čuo da ljubav čeka potpis da bi se pokazala i slično. To možda ima To možda ima još u crno-belim filmovima, ako je neko sačuvao da gleda, ali u skorije vreme to nije bilo niti će biti.Prema tome, šalu na stranu, moramo da postignemo nivo vakcinacije takav, moramo da postignemo nivo zaraženih takav da bi se vaša želja ispunila i da bi sprečili rizik od oboljevanja ljudi, širenja virusa i svih posledica koje on nosi. To nam je trenutno na prvom mestu, a mladima i svima onima poručujem – slobodno živite zajedno, slobodno pravite decu i sve drugo što ide uz to, ne treba vam za to potpis matičara i svadbeno veselje. Pokloni će stići naknadno ili mogu da pošalju poštom. Ovo je ipak individualna stvar. Ne bih da dajem nikakve savete.Reč

Ja želim zaista, a to sam rekao i premijerki na početku.Ne postoji poslaničko ograničenje koliko ćete vi članovi Vlade odgovarati dugo na pitanja poslanika, ali ste pre svega ovde došli da čujete pitanja poslanika i zato da bi poslanici mogli uopšte da dođu da postave pitanje moramo za to imati vremena i zato vas molim da bez obzira, zato što ne postoje poslanička ograničenja ja sam rekao da imamo 11 poslanika koji treba da postave pitanje, da bi oni mogli da postave pitanje da im odgovorite na sva pitanja, ako to ne uspemo onda nismo ostvarili zajednički cilj.Zato je moja molba da odgovori budu u skladu sa vremenom kojim raspolažemo. Toliko. A, ne da li imamo vremena ili ne. Kao što znate, mi ovde ostajemo da radimo i kada vi odete, jer moramo da Zahvaljujem gospodine predsedniče.Ja se izvinjavam, ako ste me pogrešno protumačili, nije mi bila ideja uopšte da uzimam bilo kome vreme i biću koncizan, bar jedno devet puta brži nego što je to bilo u prvom intervalu.Moram da kažem jednu stvar da u kontekstu razgovora, rasprave koju su imali gospodin Marković i gospodin Lončar to što vi pričate nama se odrazi sve u sistemu oko reka, hotela i restorana. Nema bre, niko ne jede, 70% nam je pala potrošnja goveđeg mesa i 25% pala potrošnja svinjskog mesa, tako da ja bih bio sretan kada bi ovo što kaže gospodin Palma, ali ljudi, zdravlje je na prvom mestu ljudi i moramo da se vodimo time.Što se tiče trgovine i cena, došlo je do izvesnog pada cena. Baš sam malopre dok ste vi izlagali gledao cene. U zadnjih godinu dana došlo je do pada cena ne toliko koliko bi trebalo, negde svinjski but prošle godine neka je koštao pre nego što će krenuti ovaj čitav cirkus oko korone, oko 429, 439 dinara po kilogramu, sada je on 399 dinara u zavisnosti od akcije.Imate tu sada gomilu problema koji se javljaju. Meni je samo jako važno da u čitavoj ovoj priči kažemo da, nama je sektor svinjarstva jako važan, pogotovu tovno govedarstvo od nesumnjivog značaja, teško je vreme.Vlada je nekoliko puta intervenisala, već sa merama kako bi očuvala ovaj proces proizvodnje u tovnom govedarstvu, jer tu treba malo više od godinu dana da bi se čitav ciklus završio.I daćemo sve od sebe da ovo rešimo i ja se izvinjavam što sam oduzeo vreme. Ne, nema na čemu. Nije uopšte nikakva opomena, nego samo da znate, predviđeno vreme je od 16 do 19 sati po Poslovniku.U ta tri sata mi moramo da stanemo po pitanjima i odgovorima i shodno tome moramo da se pošto je za poslanike vreme ograničeno dva puta po tri minuta, jedan put dva minuta da bismo mogli da sve stignemo, zato je bila moja sugestija na početku i mislim da smo dobro krenuli da ćemo uspeti danas da to završimo do kraja.Prvi potpredsednik Vlade Branko Ružić i ministar.

se naravno. Naše interne šale. Naravno da možete uvek da oduzmete reč, ali mislim da je uvaženi poslanik Dragan Marković … **Ivica

javnost Srbije zna ko je šef u parlamentu i da građani i građanke Srbije to prepoznaju, pa čak i kada meni oduzimate reč bez ikakvog razloga, naravno, ali nemam mogućnosti Poslovničke da se žalim na to, pošto sam isto upoznat sa Poslovnikom.Želim da kažem da je ovo pitanje, koje je uvaženi narodni poslanik Dragan D. Marković postavio, vrlo utemeljeno i veoma važno i želim da dam jedan jasan odgovor, jer je snimanje onlajn časova i časova na daljinu bio veliki posao za čitava naš obrazovni sistem.Posebno sistem.Posebno je to bilo izazovno kada govorimo o nastavi za srednje škole i trogodišnje profile u kojima se primenjuje veoma uspešno dualni model obrazovanja, jer on svakako podrazumeva jednu vrstu ili proces učenja i sticanja znanja sa instruktorima iz kompanije i ono što želim da kažem gospodinu Markoviću i Markoviću i da ukažem na činjenice, to je da je do kraja prošle godine snimljeno 1200 lekcija, od kojih su 764 praktično praktično pothranjene u onlajn nacionalnoj bazi i koja je kreirana za osam područja rada, naravno da to nije ambijent i situacija u kojoj možete da da očekujete praktičnu nastavu na način korespondira sa onim potrebama sticanja kompetencija znanja, veština i svega onoga što je potrebno, ali mislim da svi oni koji su na tome radili, zavređuju veliku pažnju, pre svega nastavnici i profesori, i oni koji su dali doprinos da se ne napravi diskontinuitet u sticanju i ovih praktičnih znanja.Nadam se da će ova vanredna situacija, a imajući u vidu i ovu imunizaciju, sveobuhvatnu, koju Vlada Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja, sve referntne institucije sprovode, da će upravo ta sveobuhvatna imunizacija doprineti da se vratimo u stanje normale i da će i oni koji jesu uključeni u dualno obrazovanje, a podsetiću vas da ćemo imati i dualno obrazovanje i standarde smo već usvojili za strukovne studije i za akademske pripremamo, i mislim da je to jedan dobar link između znanja privrede, potrebe tržišta rada i onih koji mogu da doprinesu da naša država i naša ekonomija i naša privreda, krenu napred. Hvala vam.

ali ću reći još jednu stvar.Ljudi, pogledajte šta se dešava oko nas, pogledajte Evropu, pogledajte šta se dešava u drugim zemljama, kakve su to mere, vidite koje su to zabrane, tamo život nije ni približno normalan, pogledajte Holandiju. Ako čitate štampu kao što je Dejli mejl, na primer, Holandija je na ivici građanskog rata. U Velikoj Britaniji je sve zatvoreno, u Nemačkoj je sve zatvoreno i ti ljudi kada dođu danas u republiku Srbiju, neko iz tih zemalja, pomisli pa vi živite normalno, kako je ovo moguće?Mi se sjajno borimo, ali ovo što imamo od mera, moramo u ovom trenutku i dalje da držimo, zato što je to jedina pomoć uz vakcinaciju koja ponovo kod nas ide najbolji u Evropi, ako izuzmete Veliku Britaniju, i najbolji smo u tome, i trudimo se da tako nastavimo, moramo da izdržimo još malo i pre svega zbog života ljudi, i naših zdravstvenih radnika. Ne bi mogli da im objasnimo zašto popuštamo mere u ovom trenutku.Dakle, za sada još malo, ali ako pogledate bilo koju drugu zemlju, u Srbiji se najnormalnije živi od čitave Evrope. Hvala. **Ivica Dačić** I na kraju, još jednom poslanik Marković, samo nemojte o ovoj ljubavi bez potpisa ili sa potpisom. evo vidite, gospodin Lončar je izgleda odavno otišao od mame i tate, pa ne zna taj osećaj kakav je. Na selu ljudi žive za svadbu, za svadbeno veselje, pogotovu deka i baka, koji kažu

da imamo najmanje zaraženih, da najveći broj građana su vakcinisani na osnovu broja stanovnika, ekonomski standard itd.Ako svake godine u Srbiji umre više od 35.000 ljudi nego što se rodi, kako ćemo mi onda da se borimo protiv bele kuge? Onda se to gospodine ministre zove suživot. Znate li šta je suživot? To je kada dvoje mladih ljudi odu negde u stan da žive, ne venčaju se i čekaju da dođu bolji dani, a kada će doći bolji dani?Pratim sve medije i domaće i svetske. Oni nam kažu da će ovo da potraje više godina. I više godina mi da čekamo, ako se toliki broj vakciniše i ogroman broj imao koronu, kada pogledamo na osnovu broja stanovnika, znači, na tom svadbenom veselju, možda od 150 ljudi, 5% bi bila ugrožena lica, odnosno sa nekim strahom da dobije koronu ili

i nisam čuo da se neko zarazio, osim u administraciji. Ne znam da li ste to pratili, ali najveći broj zaraženih u privredi je upravo u administraciji, zato što su kancelarije male i kada jedno lice dobije virus, prenese na ostale kolege u kancelariji.

dve grupacije pitanja za predsednicu Vlade i pokrenuću obe dve grupacije odmah u prvom obraćanju da bismo imali vremena i mogućnosti da raspravimo obe teme. Te dve teme nisu u korelaciji, ali se u ovom trenutku najbitnije za građane koje mi iz Saveza za vojvođanskih Mađara zastupamo ovde u Narodnoj skupštini.Prva grupacija pitanje se odnosi na postupanju u vezi ilegalnih migranata. Šta država čini da bi garantovala bezbednost stanovnika Republike Srbije, malo kasnije ću izneti konkretne podatke i slučajeve, a druga grupacija pitanja se odnosi na ulaz u Republiku Srbiju sa teritorije Mađarske?Što se tiče prve grupacije pitanja i u vezi konkretnog pitanja, šta Republika Srbija čini da bi garantovala bezbednost građana Republike Srbije, želim da kažem da je situacija alarmantna na određenim područjima Republike Srbije. Želim da spomenem dva naseljena mesta Majdan, Irabe na području opštine Novi Kneževac u severno-banatskom okrugu. To su sela od 200 ljudi. Radi se o staračkim domaćinstvima,

spaljuju iz nehata te kuće, naši građani su preplašeni. Te ljude dovode tamo taksisti i mislim da država treba da postupi po tom pitanju, jer bezbednost naših građana treba da bude na prvom mestu.Slična je situacija i na području opštine Kanjiža, na području grada Subotice i u naseljenim mestima u Zapadnobačkom okrugu.Drugo pitanje u vezi ulaska sa teritorije Mađarske - zašto je i dalje potreban PCR test za ulazak iz Mađarske, ako to nije potrebno za za ljude koji ulaze sa teritorije Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske, koja je isto tako članica EU, kao što je i Mađarska?Zahvaljujem.

migracija, odnosno veliki broj migranata na teritoriji Evrope, pa samim tim i Republike Srbije.Vi znate da se mi

počeli da se borimo sa Korona krizom, mart, april, maj, da nekako te dve krize, da njima upravljamo na najbolji mogući način, da zaštitimo sve građane Republike Srbije koliko god je to moguće, dakle, da dajemo sve od sebe.Mogu da vam kažem, meni su stigli podaci iz MUP od strane policijskih od strane policijskih službenika, Regionalnog centra granične policije, da se prema Mađarskoj u toku 2020. godine, da je ukupno sprečeno 930 lica u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice, tako da mi imamo i sa Mađarskom najbolju moguću saradnju.Što se tiče bezbednosti naših građana i gradova i opština gde se, na kraju krajeva, i nalaze i prihvatni centri,

ukoliko je potrebno istraži i svaki slučaj po slučaj, da pogledamo da li je potrebno slati i pripadnike žandarmerije da bi se ljudi osećali bezbednije.To će ostati nešto na čemu ćemo mi zajedno kontinuirano nastaviti da radimo, a šta god je potrebno mi ćemo uraditi da se naši građani osećaju bezbedni u svojim domovima i u svojim zajednicama gde žive.Što se tiče ulaska u Republiku Srbiju iz Mađarske to je pitanje koje ću ja pokrenuti na Kriznom štabu, pa ćemo videti u svakom slučaju, zamoliću i naš medicinski deo Kriznog štaba da pogleda parametre trenutno u Mađarskoj, u Srbiji, i učinićemo sve da ukoliko je to bezbedno ili ne vidimo bilo kakav preterani rizik da ono da ono što u ovom trenutku važi za Bugarsku, zemlje Zapadnog Balkana važi za Mađarsku koja nama zaista, rekla bih, najbolji mogući partner i politički i ekonomski i na svaki drugi način, tako da vam obećavam da ćemo raditi na tome. Hvala.

To sam napomenuo i kada je bila rasprava u vezi izbora Vlade Republike Srbije, da smo mi nacionalna manjina kojoj ne samo da ne smeta kada su naše oružane snage na terenu, na području jedinica lokalnih samouprava gde mi u većem broju živimo, nego to i očekujemo zbog garantovanja bezbednosti naših građana.Zamolio pogledate malo detaljnije, da tražite podatke iz Majdana, iz Rabea i iz drugih naseljenih mesta i da kontrolišete malo više i podrobnije šta rade taksi prevoznici. To je krijumčarenje ljudima i to je ozbiljno krivično delo. Dođe vojska, policija, žandarmerija, obave ono što smo se dogovorili, ali za dva dana ili već sledećeg dana je isti broj migranata na terenu.Vojska, policija i i žandarmerija ne mogu svakodnevno tamo da provode vreme, ja sam toga svestan, ali zbog toga treba kontrolisati šta rade prevoznici. S druge strane, da li migranti uopšte imaju pravo da borave na našoj teritoriji, izuzev u prihvatnim centrima? Ja mislim da nemaju pravo. Znači, migrantima je mesto u prihvatnim centrima i to isto tako treba da se kontroliše.Još nešto pitaju građani da li oni mogu računati na naknadu štete? Štete su ogromne od migranata na imovini naših građana, fizičkih lica.Što se tiče granice, ja bih vas zamolio da ubedite medicinski deo kriznog štaba, svima nama je u interesu da Korona što pre prođe i mi smo odgovorni ljudi, ali ne možemo da razumemo zašto se može bez PCR testa ulaziti iz Bugarske, a nije moguće iz Mađarske, a naši građani ne idu prvenstveno u Mađarsku zbog toga da bi kupovali ili nešto drugo, nego smo povezani raznim nitima. Tamo se deca školuju, idu na fakultet, idu na praksu. Poslovne veze su u pitanju, porodice su razdvojene i ja bih vas zamolio da ono što je funkcionisalo tokom proleća funkcioniše i sada.Hvala lepo i zahvaljujem se predsedniku što mi je dozvolio 30 sekundi duže da govorim. **Ivica Dačić** Nadam se da nećeš da se javljaš treći put, ali videćemo. **Balint

ćemo videti kako možemo ovo da rešimo kako ljudi mogu da se osećaju bezbednije. Vi ste u pravu, migranti moraju da budu u prihvatnim centrima.Evropa se u ovom trenutku suočava i sa tom krizom koja je toliko sada zasenjena ovom kovid krizom. Šta da vam kažem? Nije da mi sa njima možemo bilo gde, oni i tako ne žele da ostanu u Republici Srbiji. Ne puštaju ih, rekla bih, ni levo, ni desno, tako da se mi borimo koliko god možemo i opet mi se čini, s obzirom na sve okolnosti, dosta dobro i prolazimo zahvaljujući pre svega našem Ministarstvu unutrašnjih poslova i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova želim da se zahvalim i ovim putem, ali videćemo, ako treba da se pojača, pojačaćemo svakako, da se ljudi osećaju bezbedno.Što se tiče naplate štete, to sad već zavisi od mnogo faktora i da li su osigurani i kako se dokazuje ta šteta i mnogo drugih faktora. Kao i za sve ostalo, Vlada Republike Srbije je tu da razgovara sa vama, sa predstavnicima lokalnih samouprava i građana, da vidimo šta možemo da uradimo, ali tu moramo da imamo jasne i nedvosmislene kriterijume da ne bi bilo zloupotrebe.Ono što je naš posao jeste budemo najdisciplinovaniji mogući, da čuvamo novac u budžetu, da sa njim pametno, domaćinski raspolažemo, posebno u ovakvim trenucima, tako da moramo da vidimo koji su to kriterijumi da bismo sprečili bilo kakvu vrstu zloupotrebe sam, dakle, za razgovor, ali bi svakako najbolje bilo da je ta imovina osigurana i onda ne bi, verujem, bilo nikakvih problema oko toga.Još jednom, daćemo sve od sebe. Ja želim i sada pred svim narodnim poslanicima i građanima Republike Srbije da iskažem još jednom ogromnu zahvalnost Mađarskoj, Vladi Mađarske, premijeru Orbanu i ministru Sijartu na svemu što su učinili i da pomognu Republici Srbiji i u ovom trenutku ja sam u skoro dnevnom kontaktu sa ministrom Sijartom u vezi sa vakcinama. Zajedno se borimo, razmenjujemo informacije. Oni su nam pomogli oko nekih stvari koje su izuzetno nama značile, pa i u vezi sa „Sputnjik V“ vakcinama i u vezi sa „Sinofarm“ vakcinama. Zaista onako, rekla bih, partnerski i bratski se borimo. Velika zahvalnost.Građani Republike Srbije to treba da znaju, u bilo koje doba dana ili noći da pozovemo naše kolege iz Vlade Mađarske, oni su tu za nas, tako da ćemo i to uzeti u obzir kada razmatramo. Ja ću već sutra pokrenuti ovu temu na kriznom štabu.

Ja se nadam da ne moram dokazivati da smo mi partneri, da želimo da budemo korektni i da smo zajedno u ovim problemima i želimo da pomognemo kao narodni poslanici SVM i Vladi.Stvarno Vladi.Stvarno bi bilo dobro da jednom kada vi odredite termin odemo zajedno u naseljena mesta Majdan i Rabe u u opštini Novi Kneževac, pa da vidite kakva je situacija na terenu, o kakvim staračkim domaćinstvima se radi, koliko tamo ljudi ima, koliko je prosečna starost stanovništva i da imate jednu generalnu sliku kako se tamo sada živi kada vam ne samo noću, već i danju ulaze u kuću i pošto je hladno. Takvi su vremenski uslovi. Ti ljudi žele žele da se malo ugreju i onda vam spale kuću. To se svakodnevno dešava. Ja dobijam od građana na dnevnoj bazi više desetina takvih poruka i zbog toga sam ponovo pokrenuo ovo pitanje.U pravu ste u potpunosti. U više navrata smo već o ovome razgovarali ovde u Narodnoj skupštini, ali je tema izuzetno aktuelna. Ja sam uzeo primer ovih naseljenih mesta, ali, kao što sam rekao, na mnogim drugim područjima, u drugim opštinama Srbije je slična situacija zbog migrantske krize koju Srbija nije prouzrokovala, niti može da reši, ali još jednom apelujem da apelujem da čuvamo južnu granicu, da ti ljudi u ovom broju ne bi mogli da ulaze.Što se tiče granice i ulaska sa teritorije Mađarske, ja namerno nisam želeo da govorim o tome kakvi su dobri politički odnosi, to svi mi dobro znamo, ali to treba da se manifestuje i i u svakodnevnom životu. Građani očekuju da mogu normalno da prelaze granicu kao što je to moguće u drugim relacijama sa drugim zemljama sa kojima se Srbija dogovorila i to očekujemo i u vezi sa Mađarskom. Hvala vam najlepše.

imam poslaničko pitanje za ministra za Ministarstvo za brigu o selu gospodina Milana Krkobabića.Poštovani gospodine ministre, nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, po prvi put je formirano Ministarstvo za brigu o selu kao nasušna potreba da se selo Srbije sagledava na jedan celovitiji način.Reorganizacija postojeće strukture ministarstava i osnivanje ovog ministarstva od suštinskog je značaja za ostanak sela, a samim tim i opstanak Srbije.Kao što je u prethodnoj diskusiji ministar neki reče da je jaka vojska jaka Srbija, jako selo je takođe jaka Srbija.Imajući

na raznim projektima o selu, pre svega mislim na projekat „52 nedelje u godini, 52 pošte u selima Srbije“, gde smo pružili mogućnost žiteljima sela da ispunjavaju svoje zahteve i da svoje potrebe realizuju na jedan civilizovan način.Projekat „500 zadruga u 500 sela“ koji je planiran za godine i formirano je po tom projektu preko 700, čini mi se da je 750, zadruga koje su dobile određene benefite ove države i uspešno danas funkcionišu. Država Srbija u selima Srbije gde smo po tom projektu omogućili žiteljima da imaju lekara, da imaju državnog službenika i da imaju poštara i da svoje potrebe direktno rešavaju u mestu življenja, odnosno u selu.Molim selu.Molim vas da nam bliže pojasnite šta ovo ministarstvo planira da čini u narednom periodu? Pre svega, mislim na nastavak programa koji se odnosi na osnivanje zadruga, izgradnja infrastrukture, obnove domova kulture, otkup seoskih domaćinstava i drugih vidova pomoći kako bi omogućili žiteljima sela Srbije da žive na jedan dostojanstven način, odnosno da svoje potrebe realizuju kroz sve ono što mogu i stanovnici gradova. To je prvo pitanje u okviru ovoga. **Ivica Gospodine predsedniče, gospođo Brnabić, uvaženi narodni poslanici, građani Republike Srbije, veliko je zadovoljstvo odgovarati na pitanja u ovom domu, pogotovu kada se tiču ključnih životnih problema.Gospodin

Početak mu je bio dobar. Šta kaže – jaka Vojska – jaka Srbija, pa onda kaže – jako selo – jaka Srbija. Da li ćemo mi imati Vojsku ako nemamo jaka sela? To je sada pitanje.Ministar Stefanović nešto reče da bi mogli da pozovemo rezerviste i do 65 godina. Bojim se da u ovom momentu jedino te možemo i da pozovemo. Stošić, Palma, Žarko Obradović, da ne nabrajam, su bili uvek spremni da ispune svoj dug prema otadžbini i uvek će biti i uvek će biti spremni.Istovremeno ovde je jedno ključno pitanje pokrenuto upravo od gospodina Markovića i ministra Nedimovića. Nije Marković pokrenuo pitanje cena da bi obogatio teorijsku praksu predmeta – Teorija i politika cena. Ovde je u pitanju šta to muči našeg poljoprivrednika, domaćina, seljaka? Muči ga neizvesnost.

da poljoprivredni proizvođač unapred zna pravila igre, da zna u šta ulazi, da zna šta ga čeka i s čime će se suočiti. Ovo će biti jedna od ključnih mera, a to je odgovor na pitanje izvesnosti, sigurnosti i onda možemo da smatramo da će taj domaćin da ostane i da razmišlja i o ovim delovima koji su bitni, kako organizovati tu kako organizovati tu svadbu.Naravno, pored ovih egzistencijalnih stvari, ja moram danas da iskoristim priliku, bez obzira na vremensko ograničenja, trudiću se da budem kratak, moramo da definišemo poziciju sela, ali na pravi način. Da ga smestimo u zakonske okvire. To ne treba da bude usputna nostalgija, priča ovog ili onog ministra, predsednik Vlade, predsednika Skupštine, novinara. Ne. Selo mora da ima jasno definisanu poziciju u zakonu ove zemlje. Stoga ćemo ići na nešto što se zove – predlog izmena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji. Model, uz sve uvažavanje naravno Ivice Dačića i sistema pre nas, je model koji je iz 1965. godine. Moj kolega Đura Perić, koji je iz tog vremena upravo radio i bio ključni čovek, neće se ljutiti. Taj model ipak više ne odgovara danas realnoj situaciji.Hoćemo da definišemo pojam seoske opštine, da definišemo nešto što će zajednici ljudi u malim sredinama omogućiti da opstanu, da privređuju, da se dogovaraju, da planiraju i da odlučuju. To je put koji je pred nama. Naravno, nisam ja ovo ništa izmislio, izmislila ga je gospoda iz Evrope. Nedavno je potpisana Lajpciška povelja koja definiše poziciju održivih gradova do 2030. godine. Tamo se insistira na tzv. partnerstvu urbano ruralnog dela, ali takođe utemeljenog u zakonu. Znači, naši domaćini, naši seljani, ako ovo bude ovde prošlo, ako ovaj parlament i ovi poslanici to prihvate, mogu da računaju da ponovo imaju svoju pravu pravu seosku opštinu u kojoj će moći da dođu do punog izražaja.Znači, to je prvi korak, a onda vučemo niz mera koje je gospodin Stošić već naveo. To je obnova i pomoć zadrugarstvu Srbije na pravi način uz pomoć turističkim zadrugama, uz pomoć socijalnim zadrugama. Jednostavno da pronađemo sve postojeće izvore egzistencije koji će biti dostupni žiteljima sela. Naravno, tu su pitanja infrastrukture koja su ključna.Osvrnuću ključna.Osvrnuću se na predsednika Republike, ali u onom pravom svetlu. Njegov koncept investicionog plana „Srbija 2025“ predviđa, gospodo narodni poslanici, građani Srbije, milijardi evra izdvajanja za lokalne regionalne puteve, 5.000 km, tri milijarde evra za izgradnju vodovoda i kanalizaciju u 80 opština, ako sam ja njega dobro shvatio, a shvatio sam, južno od Save i su kapitalni iskoraci, iskoraci koje ova država nikad u svojoj istoriji nije uradila – nije se sećala sela. Ovo je način da ga se setimo, da ga pozicioniramo da to ne bude samo kad zatrubi truba, pa onda radimo mobilizaciju.Ovo su prave stvari kojima ćemo se baviti, istovremeno oblastima društvenog standarda, zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem, kulturnim sadržajima, obnovom domova kulture i da ne dužim. Mogao bih da nabrajam pola sata, a onda bi došao jedan vispren domaćin i dodao bi mi još 10 minuta različitih problema i muka koje muče domaćina Srbije.Znači, tu smo, imamo dobru volju, spremnost ove Vlade, predsednice Vlade,

a u njemu, gospodo, živi 40,45% stanovnika Srbije. Naravno, manje od 60% se bavi poljoprivredom, ali živi.Stoga, poslovi koji su pred nama zahtevaju puno jedinstvo nas ovde, u Vladi, u parlamentu, jer bez podrške poslanika i usvajanja novih zakonskih rešenja ne možemo dalje. i svih građana Srbije, uključujući i ove, koji nas danas prate, medije. Ovo je zajednička misija i završićemo, kolega Stošiću, bez sela Srbije,

Mi govorimo o raznim zakonima. Primera radi, Zakon o stanovanju koji reguliše i stambenu zgradu koja ima tri stana i, da kažemo, tri puta četiri, dvanaest stanovnika.

Velika sela u Pomoravlju, Vojvodini itd.Mene posebno raduju ove inicijative od teritorijalne organizacije eventualno o Zakonu o selu koji bi definisao sve potrebe sela i načine funkcionisanja tih potreba i kroz finansiranje i kroz ostvarivanje svih njihovih prava.Može se reći da je slika sela danas sumorna i postoji puno opravdanje za formiranje ovog Ministarstva za brigu o selu, imajući u vidu, kao što reče ministar, da u selu živi preko 40%, odnosno tačno 40,5% stanovnika Srbije. Da li, gospodine ministre, znači da mogu biti spokojniji sada kada imaju, da tako kažem, svoje ministarstvo i da će određene potrebe da budu zakonski regulisane i da imaju sigurnost i spokojnost u boljem životu?Šta će to značiti, pre svega, za mlade ljude, mlade današnje koji žive na selu ili mlade koje žele da se vrate da žive na selu? Da li postoje realne osnove da ovo ministarstvo sada kao prvi put kroz Vladu Republike Srbije pokrene neke programe koji će biti ne u ovom mandatu, nego programe koji će biti adekvatni u narednom periodu? Da li postoje realne osnove za žitelje sela da mogu imati približno iste uslove života i rada kao stanovnici grada? Bez tih uslova mi ne možemo ni vratiti mlade ni zadržati mlade na selu, a osnov svake zajednice su mladi.Ovo što reče gospodin Palma, problem je venčanja i okupljanja na svadbama, a seoska domaćinstva, odnosno seosko stanovništvo je željno da im unuci ostanu na selu, da im ostanu sinovi i deca i da na neki način žive uspešno na svojim imanjima, na svojim gazdinstvima. Eto, to je drugi set pitanja.

Ne verujem, ali su spokojniji ako ta ministarstva odrađuju i valjano menjaju stvari. Tad su oni spokojniji.Znači, naučili su građani ove zemlje da je bilo i valjanih ministarstava koje su od 1945. godine na ovamo menjali bitno uslove života ljudi. unapred da vam odgovorim da li će biti spokojniji - ne mogu, mada verujem da ćemo učiniti sve da budu spokojniji. To je taj odgovor.Ono što bih hteo još da vam kažem, to je da smo pokrenuli ovu priču. Građani sela su se probudili, građani sela ili seljani ili domaćini imaju pravo, osećaju da mogu da postavljaju svoja pitanja. To je ključno. To je prvi iskorak. Sve ostalo, ponavljam, zavisi od nas. Tu je ministar finansija, on to pažljivo prati, ključno je koliko smo spremni da izdvojimo novca. Ovo je veoma skupa stvar.Ako dozvolite, 30 sekundi, po ujedinjenju Nemačke, Nemačka država je izdvojila za 30 godina, ponavljam ovo, dve hiljade milijardi evra da bi popravila situaciju u istočnoj Nemačkoj. I dan-danas 30 godina posle toga 56% stanovnika istočne Nemačke kad se izjašnjava tvrdi da su građani drugog reda. Ovo je dugotrajan proces, zahteva punu posvećenost, puno novca, rešenost i definitivno definitivno ovo je i misija, misija za ovu Vladu, misija za ovu predsednicu, za ove ministre.Ovde su meni ministri, ja sam juče rekao i time zaključujem, ovo je dovoljno prostora da se svi ministri u ovoj Vladi, upotrebio sam jedan termin da me ne shvate pogrešno, &quot;razigraju&quot; i pokažu koliko su spremni da ove stvari menjamo. Hvala vam.

i što će se selu konačno pružiti mogućnosti da se stvore uslovi da bude poželjna lokacija za život, pre svega mladih ljudi.Ne da garantujete da će biti spokojniji život, ali sam ovaj vaš program i ovaj projekat i sve ovo što radite na obnovi i oživljavanju srpskog sela ipak daju neku nadu spokojnijeg života na selu, jer će kroz to ministarstvo koje ga već doživljavaju kao svoje ministarstvo moći da i oni učestvuju u davanju raznih predloga, pokretanju raznih projekata.Ja pozivam naše domaćine, pozivam tih 40,5% žitelja naše prelepe Srbije da uzmu puno učešće u realizaciji, odnosno u stvaranju uslova za svoj život. Hvala vam još jednom.